Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Marina Dujmović-Vuković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedavajući, gospođe i gospodo. Funkcioniranje Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kao posebnog državnog odvjetništva temelji se na prožimanju represivne, i preventivne uloge USKOK-a u odnosu kako na fenomen korupcije a isto tako i organizirani kriminalitet. Republika Hrvatska pristupila je ključnim multilateralnim međunarodnim pravnim instrumentima koji sadrže odredbe vezane za učinkovito sprječavanje korupcije i borbu protiv organiziranog kriminaliteta i ratificirala građansko-pravnu konvenciju o korupciju te kazneno-pravnu konvenciju o korupciji koja je stupila na snagu u srpnju prošle godine. Donošenjem novog Zakona o kaznenom postupku ukinuta je sudska istraga i uvedena državno-odvjetnička istraga. Stoga je Zakon o državnom odvjetništvu tako i Zakon o USKOK-u bilo potrebno uskladiti. Kako je Zakon o USKOK-u do sada mijenjan u tri navrata čime su u značajnoj mjeri izmijenjene pojedine njegove odredbe a posebno cijeneći da je sad nužno izmijeniti veći broj postojećih odredbi ocijenjeno je da zbog jasnoće teksta i primjene valja donijeti novi zakon. Struktura USKOK-a prilagođena je potrebama učinkovitije međunarodne suradnje i precizira se djelokrug Odjela za sprječavanje pojava korupcije i za odnose s javnošću. Posebno je uređena nadležnost i povećane su mogućnosti prijenosa postupka na druge sudove te su posebno uređeni odnosi između USKOK-a, Ravnateljstva policije, MUP-a, Porezne uprave, Ureda za sprječavanje pranja novca, suce izvršenja te su proširenje izvidne ovlasti USKOK-a u pogledu podataka koji predstavljaju bankovnu tajnu zaštićenu Zakonom o bankama i u pogledu pokretanja postupka prisilnog oduzimanja prihoda. Uslijed značajne koncepcijske izmjene Zakona o kaznenom postupku izmijenjene su odredbe o pravima i dužnostima državnog odvjetnika pa tako dakle i ravnatelja USKOK-a i njegovih zamjenika. Državni odvjetnik dakle i ravnatelj i njegovi zamjenici subjekt je koji provodi istragu. On postaje dominus litis prethodnog postupka. Oni preuzimaju prava i dužnosti prikupljanja dokaza za optužnicu. Uvažavajući činjenicu da se sada zbog promijenjene uloge u prethodnom postupku na isti ili sličan način propisuju ovlasti državnog odvjetnika u redovnim državnim odvjetništvima i u USKOK-u bilo je nužno mijenjati odredbe o pojedinim posebnim ovlastima koje ravnatelj USKOK-a ima u prethodnom postupku a u skladu s izmjenama Zakona o kaznenom postupku jer su te odredbe sada djelom sadržane u Zakonu o državnom odvjetništvu. Pored navedenog, na radu USKOK-a propisane su i obveze u svezi imenovanja sigurnosnih provjera i prijavljivanja imovine. Također, u značajnoj mjeri mijenjane su odredbe Ovršnog zakona koje se primjenjuju prilikom tzv. zamrzavanja imovine stečene kaznenim djelima zbog čega je nužno odredbe sadašnjeg zakona uskladiti s tim odredbama. Važno je istaknuti da članak 21. ovog prijedloga zakona određuje nadležnost USKOK-a u kojim predmetima kaznenih djela će postupati. Također se u člancima Glave III. određuje djelokrug i nadležnost sudova tzv. uskočkih sudova i postupanje tih sudova u predmetima iz članka 21. ovog zakona. Posebnim odredbama sudskog poslovnika utvrđeno je osnivanje posebnih odjela unutar županijskih sudova Zagreb, Split, Osijek i Rijeka kao i obveze predsjednika županijskih sudova, sigurnosne mjere i postupanje službenika i namještenika koji postupaju u kaznenim predmetima iz članka 21. ovog zakona. Na ovaj način uspostavljena je vertikala, zaokružena je cjelina strukture borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za pravosuđe? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

smatram da je prije svega važno reći da društveni, politički i gospodarski napredak svake zemlje ovisi o njenoj sposobnosti da se odupre i da suzbije korupciju. Pretpostavke za to su prije svega političke, društvene, gospodarske reforme koje Republika Hrvatska sustavno provodi izražava svoju političku volju da se uhvati u koštac sa ovim problemom kroz, u dijelu pravosuđa, sustavne dokumente a to je strategija reforme pravosuđa i strategija borbe protiv korupcije koju je donio ovaj Hrvatski sabor prošle godine. Borba u sprječavanju korupcije i borba protiv korupcije ide da bi bila učinkovita, nužno u dva pravca. To je prije svega prevencija, dakle, osiguravanje zakonskih okvira i osiguranje postupaka u donošenju odluka kojim se raspolaže ili troši javni novac konzumiraju javne ovlasti na način da se u što većoj mjeri sužavaju i smanjuju korupcijski rizici da do korupcije ne bi moglo niti doći. U dijelu prevencije svakako je i mjera ili nastojanje na senzibiliziranju javnosti, kako građana i medija da upozoravaju na probleme korupcije a građane da o svojim saznanjima obavijeste i nadležna tijela koja su onda ojačana i institucionalizirana da i provode tu borbu, jednako tako i mjere jačanja integriteta svih osoba koje se bave javnim poslovima i koje raspolažu javnim novcima. Drugi pravac je svakako otkrivanje, progon i kažnjavanje počinitelja korumptivnih kaznenih djela i samo efikasno suđenje i presuđivanje može građanima vratiti povjerenje u pravosudni sustav i u državu da ima ozbiljnu namjeru boriti se protiv korupcije. I premda je odgovornost u borbi protiv korupcije na svakom članu društva, kako ja to kažem, volim reći svako u svome malom dvorištu se može u svom okruženju boriti protiv korupcije bilo aktivne, bilo pasivne, svakako je najveća odgovornost u centrima političke moći i u pravosudnim institucijama. Stoga sustav otkrivanja progona, presuđenja je izuzetno bitan i kao što sam rekla vjera u pravosuđe se temelji na brzom i učinkovitom presuđivanju počinitelja kaznenih djela. Ali da bi do toga došlo da bi se sudovima omogućilo prosuđenje, svakako je izuzetno važno ima dovoljno prikupljenih i vjerodostojnih dokaza jer sama sumnja ili opće uvjerenje u nečijoj krivici u uređenoj pravnoj državi nije dovoljno za presuđenje. Upravo s toga prepoznavši to u Republici Hrvatskoj, prepoznavši opasnost od korupcije 2001. godine donijet je Zakon o USKOK-u ili Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminala kao posebnom specijaliziranom tijelu u okviru državnog odvjetništva i tada je propisano i da će u tim predmetima suditi četiri županijska suda Osijek, Rijeka, Split i Zagreb. Tim zakonom utvrđena je tada djelatnost USKOK-a, utvrđena su kaznena djela tzv. katalog uskočkih kaznenih djela i USKOK je, da tako kažem ustrojen zakonom ali naravno bilo je potrebno sustavno jačanje njega kao institucije i sustavno snaženje sredstava, visine sredstava za njegov 2005. godine ovaj Zakon o USKOKU je izmijenjen i dopunjen na način da su u USKOK-u proširene ovlasti u odnosu na posebne istražne radnje, jačanje, proširene su mu ovlasti u predistražnom postupku, precizirana je suradnja USKOK-a sa policijom i drugim nadležnim tijelima, prije svega poreznom upravom, carinom, uredom za sprječavanje pranja novca. Radi efikasnijeg osiguranja dokaza provođenja istražnog i predistražnog postupka kazneni zakon i Zakon o kaznenom postupku uveo je odredbe o zaštiti svjedoka kao procesnoj zaštiti i Zakon o zaštiti svjedoka kao izvanprocesnoj zaštiti. 2007. godine Zakon o USKOK-u promijenjen je u dijelu proširenja kataloga uskočkih kaznenih djela. Također je predviđeno sudskim poslovnikom izvan ovoga zakona da se uskočka kaznena djela rješavaju kao prioritetna kaznena djela pa i o tome da se utvrdi poseban registar vođenja postupka za koruptivna kaznena djela da bi se ona mogla nadzirati, brzina njihova rješavanja. Jednako tako ustrojeni su na uskočkim sudovima i possuci tzv. uskočki suci, sudskim poslovnikom. Paralelno s time izmijenjen je i Kazneni zakon jer borba protiv korupcije osim samog presuđenja može biti efikasna ako se uzme svakome ono što je korist koju je pribavio kaznenim djelom pa u tom smislu značajno izmijenjene odredbe Kaznenog zakona o proširenju oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom omogućena zapljena imovine prije U tom djelu moram reći da se ide i dalje akcijskim planom na način da se provede sukladno sukladno Konvenciji UN-a provede znanstvena studija o tome hoće li se, koji su argumenti za i protiv uvođenja novog kaznenog djela nezakonitog bogaćenja. Znači imanja imovine za koju se ne može dokazati porijeklo. Sve te mjere, sve te mjere doprinijele su tome da sve više prijava i procesa pred USKOK-om ima. I iz analize i ocjene stanja Strategije suzbijanja korupcije iz protekle godine nalazimo podatak da u posljednje tri godine broj prijava nije značajno porastao, ali da za razliku od ranijih godina kada je većina postupaka bila pokretana zbog manje značajnih kaznenih djela tzv. ulične korupcije, struktura pokrenutih kaznenih djela pokazuje kako je tijekom 2007. većina pokrenutih postupaka zbog korupcijskih kaznenih djela srednje i visoke razine. Ti kazneni postupci od kojih su neki od njih vrlo poznati u javnosti nesumnjivo pridonose povjerenju građana u tijela otkrivanja i progona korupcije. Pri tome želim reći da nulta stopa tolerancije na korupciju koja je zacrtana u Strategiji borbe protiv korupcije svakako znači da ona moraju obuhvaćati svako koruptivno djelo, malo ili veliko, kao poruka građanima da je svaka korupcija kažnjiva. Upravo zbog ovih razloga, klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje novog Zakona o USKOK-u iz razloga što više izmjena zakona naravno otežava praćenje zakonskoga teksta. Podržat će ovaj novi zakon kao doticajni zakon sa temeljnim Zakonom o kaznenom postupku koji je na jedan poseban novi način, sasvim novi način, odredio ulogu Državnog odvjetništva kao što smo čuli u prethodnoj raspravi. I upravo zbog takvog određenja uloge Državnoga odvjetništva kome su u nadležnosti i poslovi određeni posebnim zakonom pa su onda unutar toga zakona određeni i poslovi u odnosu na odvjetnike u USKOK-u podržavamo ovaj prijedlog novoga zakona koji regulira djelatnost i nadležnost USKOK-a. I ono što valja ovdje reći, da zapravo tim novim Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, nema nekih značajnih novina jer se zapravo on usklađuje sa sa odredbama o ovlastima za državnog odvjetnika, u prethodnom postupku koje su u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku unijete u Zakon o državnom odvjetništvu. Stoga podržavamo donošenje ovoga zakona, podržavamo posebno i odredbe po kojima je omogućena generalna ovlast ili odredba kojom državni odvjetnik može pojedina tzv. manja koruptivna kaznena djela prebaciti u nadležnost redovnim državnim odvjetništvima, da bi se onda Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala mogao bavit značajnijim krupnijim koruptivnim procesima i njih brzo istražiti brzo istražiti i predati sudu na procesuiranje. Jer kao što smo rekli, samo brza presuda i efikasna može vratiti povjerenje građana u pravosudni sustav, a zato je potrebno sudovima osigurati valjane dokaze da bi mogli i suditi. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite.

Uvodno bih htjela reći da je prvo često mijenjanje zakona i kratki rok koji u ovom trenutku iznosi šest dana za provedbu određenih zakona, uvijek unosi viši stupanj pravne i svake druge nesigurnosti. Za usporedbu i komparativno istraživanje povjerenja građana u institucije pokazuje da je u Skandinaviji povjerenje građana u institucije. dakle uključujući institucije vlastite zemlje i zakone, je 65%. Dakle, 65% građana ima povjerenje u institucije države. U Hrvatskoj je to 11%, prosjek starih članica Europske unije je 40%, prosjek novih članica 20. Ali ovaj spektar od Skandinavije gdje ljudi vjeruju da država stvarno radi ono što treba raditi i da institucije stvarno funkcioniraju 65% njih i u Hrvatskoj gdje to vjeruje 11%. To samo po sebi nešto govori o potrebi stabiliziranja institucija i donošenja zakona koji će s jedne strane faktički moći funkcionirati i trajnije biti na snazi, a s druge strane koji će imati i prostora i vremena da se provedu i da se institucije spreme i pripreme za njihovo provođenje. I u ovom zakonu i u prethodnom Zakonu o državnom odvjetništvu o kojem se raspravljalo, to nažalost nije slučaj što se vremena tiče budući da je i za jedan i za drugi zakon, dakle novi Zakon o USKOK-u i novi Zakon o državnom odvjetništvu, treba se početi primjenjivati šest dana od danas. To je načelna primjedba, ali sigurno doprinosi nepovjerenju građana u institucije i osjećaju da će tu biti određenih problema sa provedbom. Štos e trajnosti tiče, klub HNS-a nada se da će ovaj Zakon o USKOK-u biti trajan jer sa sobom nosi neke elemente, ja bih rekla ključne elemente, reformi koje je ministar Šimonović kad je stupio na svoju ministarsku dužnost predložio i iznio ovdje u Saboru i rekao jasno da će odstupiti ukoliko ne bude u stanju iz bilo kojeg razloga tu reformu provesti. U ovom zakonu konačno reformu smo svi prihvatili i pozdravili kao nacrt. U ovom zakonu konačno se elementi te reforme reforme pretvaraju u zakonske članke, odnosno definicije na koji način bi se neki od njih mogli provesti. Naravno, ovim zakonom se usklađuje funkcioniranje USKOK-a sa Zakonom o kaznenom postupku, ali se osim ustrojstva USKOK-a u sklopu odnosno u odnosu na novi Zakon o kaznenom postupku definiraju i uskočki sudovi i definiraju se mjere zamrzavanja imovine za optužene za korupciju ili organizirani kriminal. Ove dvije točke, dakle definiranje uskočkih sudova i definiranje mjera zamrzavanja imovine ili prethodnog zamrzavanja imovine u postupcima protiv osoba optuženih za korupciju ili organizirani kriminal su nove u tom smislu da su sastavni dio one reforme koja je nama kao cjelina izložena ovdje u Saboru i koju smo prihvatili. Ključni članak u ovom zakonu svakako je članak 21. kojim se određuju kaznena djela za koja je nadležan USKOK. Iz ovoga zakona postaje nedvosmisleno i sasvim jasno da je USKOK sastavni dio Državnog odvjetništva, pa do neke mjere, a molim da to se malo razmotri i razmisli o tome, do neke mjere možda i preko granice onog što bi bilo nužno budući da ravnatelja USKOK-a imenuje glavni državni odvjetnik što je prihvatljivo. Ali državne odvjetnike u USKOK-u, dakle suradnike tog ravnatelja imenuje glavni državni odvjetnik. Možda ne bi bilo naodmet za razmisliti o mogućnosti da se ravnatelju USKOK-a daju neke ovlasti u smislu imenovanja svojih suradnika i na taj način omogućiti da efikasnije funkcionira. Element reforme koji je prisutan u ovom zakonu vidi se iz članka 32. koji govori o onim poznatim uskočkim odjelima pri četiri ključna županijska suda, dakle pri zagrebačkom, splitskom, riječkom i osječkom županijskom sudu ustanovljeni su specijalni odjeli, dakle uskočki odjeli koji će se baviti upravo ovim težim i najtežim djelima korupcije i organiziranog kriminala i tu se određuje po mišljenju kluba HNS-a jedna vrlo važna odredba, da će suci u tim odjelima prolaziti sigurnosne provjere i provjere imovinskog stanja. To samo ukazuje na jednu drugu činjenicu koja je zapravo zapanjujuća, da svaka tajnica u ovom Saboru prolazi sigurnosnu provjeru, a suci ne prolaze sigurnosne provjere i posebno se ovim reformama uvode sigurnosne provjere samo za neke suce, dakle za suce koji će suditi u uskočkim sudovima, to je svakako dobro jer kako mi razumijemo u klubu HNS-a intenciju je da se unutar sudačke profesije konačno počnemo baviti kvalitetom sudaca, naš glavi problem i nedotaknut u reformi pravosuđa kvaliteta sudaca i kvaliteta suđenja. Mi smo smanjivali, povećavali brojeve sjedišta sudova, razne druge stvari, ali ključnim problemom, a to je kvaliteta sudaca i suđenja nismo se bavili. Sigurnosna provjera i provjera imovinskog stanja je svakako nešto što barem u intenciji ide u pravcu formiranja neke vrste sudačke elite, neke vrste grupacije unutar profesije koja bi mogla nametnuti više i kvalitetnije standarde. Ono što je bitno, da se to svakako u tom smislu i interpretira i da se i dogodi. Jer kao što smo vidjeli slučaj "Lozica", može biti da se to i neće baš dogoditi, bez obzira što iz zakona čini se jasnim da je intencija takva. Ovdje se o sigurnosnoj provjeri sudaca na uskočkim odjelima i provjeri imovnog stanja u članku 32. referira natrag na članak 3. gdje se poziva na smislenu interpretaciju uvjeta za izbor ravnatelja USKOK-a kako su oni ovdje definirani u slučaju sigurnosne provjere to je u svakom slučaju primjenjivo, u slučaju provjere imovnog stanja, da podsjetim u članku 3. stavku 7. kad se radi o ravnatelju kaže se, sigurnosne provjere i provjere imovnog stanja ravnatelja na osnovi zahtjeva glavnog državnog odvjetnika mogu se obaviti itd. Primjedba kluba HNS-a je da se u slučaju sudaca u uskočkim odjelima ne treba primjenjivati, a nadam se da je zakonodavac pod smislenom interpretacijom to i mislio, ali ovdje podvlačimo da se to uzme u obzir, ne treba se tražiti posebni zahtjev glavnog državnog odvjetnika, nego ta sigurnosna provjera i provjera imovnog stanja za suce uskočkih sudova mora biti automatska, ali molim predstavnica Vlade da komentiraju to, odnosno potvrde ili odbiju ovu interpretaciju kluba HNS-a u slučaju sigurnosne i imovinske provjere sudaca na uskočkim odjelima županijskih sudova. Predviđa se i delegiranje predmeta drugim sudovima i županijskim i općinskim, uvodi se ili definira uloga krunskog svjedoka u predmetima korupcije i organiziranog kriminala, kriminala, definira se izuzeće iz statusa krunskog svjedoka za ubojice, teroriste, otmičare i silovatelje. Navodi se mogućnost da sudsko vijeće, bez obzira na zahtjev glavnog državnog odvjetnika da se neka osoba proglasi krunskim svjedokom, da sudsko vijeće može odlučiti o izuzeću predloženog krunskog svjedoka, dakle o neprihvaćanju prijedloga glavnog državnog odvjetnika da se neka osoba proglasi krunskim svjedokom. Klub HNS-a predlaže ovdje, također molim gospođe iz Vlade da to komentiraju, da kada se radi o odbijanju zahtjeva glavnog državnog odvjetnika da netko dobije status krunskog svjedoka, o tome mogu odlučiti samo vijeća uskočkih odjela, 4 posebna županijska suda. Dakle, samo oni sudovi koji faktički ili odjeli koji faktički imaju suce koji su prošli posebnu selekciju sigurnosnu i imovinsku provjeru i na taj način postali suci uskočkih sudova, a ne bilo koje sudsko vijeće, u slučaju da recimo ti odjeli delegiraju predmet sudskom vijeću nekog općinskog ili bilo kojeg drugog županijskog suda. Uvode se i spominju iako ne suviše jasno, dakle malo maglovito, spominju se objektivni kriteriji za imenovanje državnih odvjetnika i za napredovanje u državno odvjetničkoj struci. To je inače jedan od također vrlo važnih elemenata reforme, da napredovanje i ulazak mladih i novih ljudi u struku ne bude definiran ni po babi, ni po stričevima, ni po vezama bilo kojim drugim kriterijima, nego po nekim kriterijima koji su provjerljivi, dakle rezultatima na testovima, ocjenama na fakultetu, ocjenama na postdiplomskom ili na testiranju na dodatnom treningu. Taj dio je ovdje samo vrlo načelno spomenut da se uvode objektivni kriteriji. Ali što znače objektivni kriteriji nije dovoljno dovoljno jasno po mišljenju kluba HNS-a nije definirano, a to je ključni dio reforme da se konačno počnemo baviti pitanjem kvalitete ljudi koji rade te poslove. Spominje se ili definira i prethodno ili privremeno oduzimanje imovine za optužene za kaznena djela korupcije i organiziranog kriminala. To je također element reforme, važan element reforme, ali i vrlo opasan i vrlo osjetljiv element reforme, jer je u ovom dijelu ključno spriječiti zlouporabu ove mjere i istovremeno je vrlo dosljedno primjenjivati po jasnim i svima dostupnim kriterijima. Klub HNS-a smatra da ovaj zakon predstavlja svakako doprinos ili realizaciji reforme pravosuđa o kojoj je u ovom Saboru govorio govorio ministar Šimonović. Podržat će ovaj zakon. Međutim, za ovaj zakon kao što mislim da je netko od kolega prije mene rekao, je ključna stvar primjena. Podsjećam ovaj Sabor da sve što mi napišemo u ovom zakonu ili u Zakonu o državnom odvjetništvu ili zakonom koji slijedi, a to je Zakon o policiji, postaju time što o tome glasamo postaju mjerila ili preduvjeti za zaključenje naših pregovora o članstvu Hrvatske u Europskoj uniji. Sve što smo ovdje napisali biti će preduvjet ili što ćemo izglasati biti će preduvjet da možemo zatvoriti poglavlje Pravosuđe i temeljna prava koja nota bene nismo još ni otvorili. Ali i to će doći. Prema tome, provedba ovoga ne pisanje i izglasavanje u Saboru, nego provedba i smislena provedba ovog zakona biti će preduvjet da možemo i zaključiti naše pregovor o To također kada se pišu zakoni treba imati na umu. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će Prijedlog zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. To je zakon s kojim se prilagođava struktura USKOK-a potrebama potrebama međunarodne suradnje, utvrđuju se nadležnosti i ono što mi u klubu SDP-a posebno smatramo važnim, konačno se uređuju odnosi između USKOK-a, ravnateljstva policije, porezne uprave, ureda za sprečavanje novca, jer je upravo nedostatak interagencijske suradnje bio razlog nekvalitetnih istraga i loših rezultata kada je u pitanju korupcija, pogotovo visoka korupcija. Ono što ovom prilikom moramo naglasiti da je jedno donijeti zakona, a o tome je govorila neposredno prije mene kolegica Pusić, a drugo je primijeniti te zakone u praksi. I to je ono što kod nas najčešće ne završava dobro. Najbolji dokaz za to je globalni korupcijski barometar za 2009., istraživanje i mjerenje percepcije javnosti o korupciji koji je pokazao da građani Hrvatske najkorumpiranijim ocjenjuju upravo pravosuđe, zatim državne službe, javni sektor. Dok istovremeno smatraju da su najčešći primatelji mita policija. Kako ćemo se boriti sa korupcijom sa organiziranim kriminalom ako građani ne vjeruju policiji, ako građani ne vjeruju u Hrvatskoj na ljestvici od jedan to je utopija bez korupcije do pet potpuna korupcija, građani su pravosuđe ocijenili sa 4,4. Gotovo apsolutna korupcija. Prema tome, Ministarstvo pravosuđa, sudstvo je vrlo burno reagiralo na ove ocjene. Dapače oni su u svojim izmjenama optužili medije da su oni najveći krivac zašto građani smatraju da da je pravosuđe najkorumpiranije, što je tipično izvrtanje činjenica po onom pravilu, ubite glasnika loše vijesti, a ne razmišljati o vlastitoj odgovornosti. Za ovom govornicom ministar pravosuđa Šimonović izjavio je da je 2008. godina bila godina pripreme, pisanja strategije i planova, dok će 2009. godina biti godina akcije i rezultata. Nažalost to se još ne vidi. Konsenzusom su izabrani u ovoj sabornici i ministar Karamarko i ministar Šimonović. Mi očekujemo napokon da vidimo rezultate, međutim rezultata nema. Brojna su ispitivanja koja potvrđuju da građani smatraju da političari i pravosuđe najkorumpiraniji i kao takvi da su najveća prijetnja društvu. I u pravu su. Korumpirani sudaca, pokvareni političar koji zajedno štite interes krupnog kapitala karcinom su društva. Zbog njih uski sloj postaje još bogatiji, a većina društva siromašnija. Zbog njih pošteni pojedinac dobiva batinom po glavi, novinar ostaje bez posla i završava u kućnom pritvoru, dok se batinaši nalogodavci slobodno šeću i druže se sa društvenom kremom na špicama, nerijetko u društvu političara i ministara. Na papiru je kod nas sve zamišljeno sjajno, kada je riječ i o sprječavanju korupcije i organiziranog kriminala. Imamo strategiju imamo akcijski plan od 195 mjera koji se i provodi, imamo vladino povjerenstvo koje operativno prati implementaciju strategije i akcijskih planova, imamo saborsko Nacionalno vijeće koje nadzire provođenje strategija. Donijeli smo čitav niz novih zakona, da spomenem samo neke. Zakon o javnim nabavama, o koncesijama, o poreznoj i carinskoj upravi, o općem identifikacijskom broju, Kazneni zakon, novi Zakon o kaznenom postupku, o državnom odvjetništvu. Danas raspravljamo ovaj Zakon o USKOK-u, raspravljat ćemo o policijskim ovlastima. Dakle svi ti zakoni gotovo da i nema primjedbe, same riječi hvale. I rekao bi neki slučajni promatrač pa kod vas u Hrvatskoj je med i mlijeko. Korupciji i organiziranom kriminalu došao je kraj. Ali nažalost nije tako. Građani godinu dana nakon usvajanja strategije, 8 mjeseci nakon imenovanja novih ministara pravosuđa i unutarnjih poslova ne vjeruju niti djelić više sustavu, policiji, pravosuđu i u pravilu ne bi prijavili korupciju, jer se boje za svoju glavu. Istovremeno ministarstvo npr. potroši netransparentno Ministarstvo pravosuđa 2,3 milijuna kuna 2,3 milijuna kuna u kampanju podizanja svjesnosti javnosti o potrebi borbe s korupcijom a da pri tome zapravo rezultata nemamo. Istina uspostavili smo vertikalu uskočku od nacionalnog policijskog ureda za suzbijanje korupcije i kriminala preko uskočkih sudova. već sama ideja o uskočkim sudovima dobiva veliki upitnik ako jedan notorni sudac Lozina može postati uskočki sudac, ako novinari koji pišu o korupciji i organiziranom kriminalu ostaju bez posla, ako im se prijeti, ako godinu dana nakon što je pretučen i zapravo pokušano ubojstvo na novinara Miljuša nema nalogodavca niti počinitelja tog nedjela. Ravnatelj policije koji se iskazao u borbi sa korupcijom i organiziranim kriminalom se smjenjuje, ispričavam se, unapređuje se. Prema tome, strategija jedno, on je samo okvir. Ovi zakoni su alat koji bi trebao stvoriti sliku borbe s korupcijom u tom okviru, međutim te slike nema. Borba sa korupcijom i organiziranim kriminalom traži apsolutnu i besprijekornu suradnju policije, odvjetništva i sudstva jer nerješavanje napada na građane koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju ili novinare koji otkrivajući trag prljavog novca pokazuju gdje je softver, gdje je hardver, gdje je maestro na taj način se dobiva poruka organiziranog kriminala koji kaže da je kriminal pobijedio pravnu državu ili je možda postao sam dio državnog aparata. Građani i novinari koji prijave kriminalne radnje umjesto priznanja dobiju batinom po glavi i žive kao u Kafkinom romanu, oni u pritvoru a oni koji se okorišćuju korupcijom i kriminalom slobodno se šeću i druže sa političkom elitom kao što sam već rekao. Prema tome, ja još jedanput naglašavam klub SDP-a podržava sve ove zakone koje danas imamo u paketu koji bi trebali riješiti korupciju i organizirani kriminal ali klub SDP-a ističe da konsenzus koji je bio u ovoj sabornici kod imenovanja ministra Šimonovića i ministra Karamarka polako istječe jer mi rezultate ne vidimo a rezultate tražimo odmah. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Novi Prijedlog zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta s konačnim prijedlogom zakona po svoj prilici ovdje bit će donesen konsenzusom. Nitko ne dvoji da su mnoga pitanja ovdje sada sustavnije riješena i da smo srećom daleko uznapredovali bar u ovoj u ovoj verbalnoj spremnosti u borbi protiv korupcije za razliku od 2001. godine kada smo donosili Zakon o USKOK-u i kada je sadašnja vlast ondašnja oporba bila vrlo skeptična odnosno bila protiv donošenja zakona, da to nama uopće ne treba, da imamo državno odvjetništvo itd. i tako bliže. Međutim, nije stvar u zakonu ali za borbu protiv korupcije doista nema uopće volje, nema ozbiljne volje. Ima volje tu i tamo da se tu i tamo suzbije odnosno oštrica i čitav represivni sustav okomi na kakvu uličnu korupciju, na kakvu plavu kuvertu ali zato ne treba osnivati USKOK ali izgleda da se naš USKOK upravo s obzirom na djela čime se bavi to se sve moglo i rješavati kod redovnih sudova, ne trebaju zato uskočki sudovi. Osnovna misao kada se osnivao USKOK bila je da se USKOK bavi političkom korupcijom ali nitko nije odgovarao za političku korupciju. Kako se pogodovalo i određenoj interesnoj skupini ili čak i pojedincu da se formira i zakon kako bi se netko negdje mogao ustoličiti. To je politička korupcija. Kako se dobivaju poslovi, nitko za to nije odgovarao i to oni milijunski iznosi. Jer formalno gledajući počesto sve je u redu, najbolji ponuditelj uvijek dobiva poslove. Rijetko kada je to razvidno iz papira. Ali kakva je politička klima? Da se na takve neke poslove uopće ne jave drugi ljudi, ne jave konkurenti. To znači da smo mi duboko zaglibili. I ovo o čemu je govorio kolega Jovanović u ime kluba SDP-a, kako se provode uopće ljudi koji ukazuju na korupciju. Njihov život postaje pakao bio to običan građanin, bio to čak čovjek u sustavu koji vidi što se radi ili bio novinar. Novinari koji pišu o tome sustavno dobivaju otkaze svoje redakcije i to čak nisu više rijetke pojave. I to ljudi sve vide i zato ovaj indeks korumpiranosti, percepcije korumpiranosti ponovo je najveći kod pravosuđa jer ljudi jednostavno ne shvaćaju odnosno vide da vlast ne misli ozbiljno. Je li moguće u jednoj uljuđenoj državi da se identificiraju ljudi i da im se to govori a tek onda kad naiđu na otpor to obrazlažu nekakvom šalom da su viđeni na ovom ili onom skupu a ne vladajući. To ljudi vide, da im se prijeti da će izgubiti posao. To je politička korupcija a ne je li netko dobio 100 ili 200 kuna, to je obična korupcija, ulična korupcija za koju ne bi trebalo topove angažirati da bi se ubila muha. Dakle, nema ozbiljne političke volje. Podaci da je ipak netko tko bi mogao biti i procesuiran za ovakva kažnjiva djela su strogo čuvana tajna, nema šanse da to prodre u javnost iako postoji odredba da tijela koja provode istragu mogu javnosti dati podatke. Ali nema šanse da ti podaci i eventualno ako i imamo nekakve natruke da bi se netko i mogao identificirati onda dapače dolaze demanti kako se takva osoba ne bi mogla prepoznati prepoznati odnosno raspoznati. I onda i takva istraga u to utone, javnost o tome ne zna ništa a novinari koji nešto znaju o tome ne smiju pisati jer nemaju gdje pisati, jer će ostati bez posla. Kako su se proveli ljudi koji su prijavljivali korupciju? Ostali su bez posla i ne samo to nego njihov društveni ugled je nikakav, ljudi zaziru od njih jer su se ljudi navikli na drugačije ponašanje. I takva osoba koja je uporna u otkrivanju i razotkrivanju i u govorenju istine čak doživljava društvenu osudu i proglašava se osobom koja nema dovoljno emocionalne inteligencije, kao ne zna gdje živi, pametnije je šutjeti. I dakle dok se ne promijeni takva politička klima nema govora o tome da će i ovaj prijedlog zakona da će zaživiti onako kako je zamišljen. Ali u svakom slučaju, mi smo se daleko udaljili od one prvotne zamisli da Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i po kojem se osnivaju uskočki sudovi bude rezerviran za najteže oblike korumptivnog ponašanja, tj. za političku korupciju. Ali ona izgleda je daleko od domašaja, to je to je tako zorno prikazao kolega Jovanović da je sada već opravdana bojazan da se ona ne nalazi po strani društvenih struktura, da je duboko u društvenim strukturama, da se radi o društvenim uglednicima sa velikom političkom moći, hvala lijepa. izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Prema mišljenju građana Hrvatske i političari i liječnici su visoko korumpirani. Ja sam i liječnik i političar a još i predsjednik antikorupcijskog vijeća. Stoga je moj životni cilj vratiti povjerenje u političare ali i vjeru u politiku. Radeći kao političar u bolesnom društvu na neki način obavljam i liječnički posao pokušavajući to bolesno društvo učiniti zdravijim. A poznato je kada je riječ o korupciji, karcinomu hrvatskoga društva, jedini su lijek pravomoćne osuđujuće presude. Dok ne budemo imali veći broj pravomoćno osuđujućih presuda, neće biti ni povjerenja građana u sudstvo, neće biti povjerenja građana u ovaj Sabor, neće biti povjerenja građana u politiku u cjelini. Svaka je korupcija opasna i štetna, od uličnog davanja mita policajcu zbog prometnog prekršaja, plave koverte liječniku da preko reda se dođe do nekog zahvata ili profesoru da se prođe ispit za koji se nije dovoljno učilo, ali sve počinje i završava sa političkom korupcijom majkom svih korupcija. U Hrvatskoj je to počelo sa privatizacijom '90.-tih godina a nastavlja se i danas …/Govornik se ne razumije./… zakonima kao što je Zakon o golfu ili Zakon o poljoprivrednom zemljištu, umrežavanjem političara i vlasnika medija uvijek sa samo jednim ciljem, pogodovanju, interesima najčešće HDZ-a i HDZ-u bliskih skupina. Zato novinari koji ukazuju na korupciju u kojoj su umreženi politički interesi HDZ-a i krupnog kapitala dobivaju prijetnje i otkaze. Mediji su odigrali ključnu ulogu u razotkrivanju korupcije i ukazivanju na važnost borbe sa korupcijom ali mediji danas upravo zbog umreženosti vlasnika, oglašivača, urednika i političara mogu biti izvor korupcije, kako one gospodarske, tako naravno i političke. Stoga su dvije sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije bile vrlo bitne da ukažu na to da bez istraživačkog novinarstva nema slobode medija a bez slobode medija nema ni borbe sa korupcijom. Ali tu mogu postaviti jedan veliki upitnik, jer neki kažu da su kod nas mediji i vlasnici tih medija zapravo vrlo slobodni ali i novinari koji rade u tim medijima su potpuno neslobodni. Jedan od primjera je bio i izlaganje novinara Hrvoja Appelta na sjednici Nacionalnog vijeća koji je školski primjer kako završavaju novinari koji svojim istraživačkim radom dođu preblizu softwareu korupcije, velikom maestru i njihovim političkim i materijalnim interesima. Ignoriranje ovog Appeltovog nastupa ovdje u Saboru od medija, po meni je odjeknulo puno jače od onih pet minuta gromoglasne šutnje kojom su novinari pokušali ukazati na probleme svoje profesije. Mi u ovom Saboru dužni smo osigurati politički okvir koji će omogućiti slobodu medija. Ali što znači taj politički okvir. On znači samo da novinarima omogućimo slobodno pisanje bez pritisaka, bez cenzure i bez autocenzure. Upravo iz tog razloga, gotovo je nevjerojatno a to je sve na tragu o čemu sam govorio i kao predstavnik kluba da mi donosimo zakone koji se ne poštuju. Dakle, Zakon o medijima donijet je 2004. godine, po tom zakonu svi mediji tiskani elektronski bili su dužni donijeti statut redakcija, statut redakcija koji bi bitno omogućio utjecaj novinara na kreiranje uređivačke politike novina u kojima rade. Jedino je Glas Istre i nedavno HINA donio taj statut. Pa kako to da mi koji smo donijeli takav zakon ne pratimo što se sa zakonima događa. Dakle, Zakon o medijima donijet 2004. ne provodi se u praksi, nema statuta redakcija i zato je moguće da novinari koji pošteno i odgovorno rade svoj posao taj posao i gube. Na ovom Nacionalnom vijeću bio je čitav niz prijedloga, pa ih ja spominjem ovom prilikom, dakle donijeti i osnovati Hrvatsko vijeće za medije u kojem bi bili i nakladnici i novinari, preispitati uređivačku politiku Hrvatske radio televizije i Vjesnika koji bi kao kuće koju mi, svi građani financiramo morali imati istraživačke odjele, odjele istraživačkog novinarstva a ne baviti se u elitnim terminima na televiziji temama koje zapravo ne odgovaraju na suštinske probleme Hrvatskog društva. Pa se može dogoditi da u elitnom terminu u izbornoj noći, u izbornoj emisiji novinar-voditelj na Hrvatskoj televiziji pita koliko kandidata ulazi u drugi izborni klub. To puno govori o kompetentnosti novinara. Tako da kompetentni novinari se bave nekompetentnim temama jer im se ne dozvoljava raditi budući su prekritični prema vladajućoj politici stranke koja se nalazi na vlasti. puno je zakona koji uređuju i omogućuju borbu sa korupcijom, jedan od tih je ovaj Zakon o medijima, drugi su oni koji smo danas donijeli. Pitanje je da li će Zakon o USKOK-u, Zakon o državnom odvjetništvu proći kao što prolazi Zakon o medijima. To je zadatak svih nas da ne prođe tako i da se mi u ovom Saboru pobrinemo da se npr. Zakon o medijima počne provoditi u praksi sve u cilju da kada je riječ o borbi sa korupcijom mediji rade ono što je njihov posao. A njihov posao je da educiraju, informiraju javnost, da kontroliraju one koji imaju vlast a ne samo da se bave crnom kronikom, stvaranjem celebritija i svega onoga zapravo što potiče građane da manje čitaju, da manje gledaju televiziju a ako su manje informirani, onda će i manje izaći na izbore pa će aktualna stranka na vlasti imati veću šansu da na vlasti i ostane. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Zakon o USKOK-u samo je jedan od seta zakona koje ovdje raspravljamo i koje bismo danas trebali usvojiti a koji označavaju uvjetno rečeno reformu pravosuđa. Svi bi oni trebali stupiti na snagu 1. srpnja. Ali kako mi donosimo te zakone i kakav je odnos Vlade prema ovoj reformi pravosuđa pokazuje to da se ti zakoni šalju u hitnom postupku. Što je apsolutno neprihvatljivo. Pa reforma pravosuđa se priprema već dugo, navodno u Vladi, pa valja postoje nekakvi planovi ili bi trebali postojati. Pa je valjda i ove zakone, minimalna pristojnost, kućni red bi nalagao da se ovako važni zakoni rasprave barem u dva, ako ne i tri čitanja. To su zakoni koji su vrlo osjetljivi. Njima se ne regulira samo efikasnost pravosuđa, efikasnost progona kriminala. Njima se zadire duboko u ljudska prava i u pravo javnosti da bude informirano. Ove neuralgične točke tih zakonskih rješenja ovdje nisu niti mogu biti kvalitetno raspravljene kad primjenjujemo hitni postupak. Ja se sada pitam pa jel uistinu baš nužno da sve to krene 1. srpnja. Pa kad već Vlada postupa tako zapravo neodgovorno, neću reći da postupa s namjerom pa ovo šalje ovako na brzinu u hitni postupak, onda bar mi budimo malo odgovorniji, zaustavimo ovaj zakonodavni stampedo, raspravimo te neuralgične točke dobro i temeljito i interdisciplinarno, jer u ovome trebaju sudjelovati i medijski stručnjaci i pravni stručnjaci, a dakako i najšira javnost. Pa donesimo onda kvalitetna rješenja. Kako radi Državno odvjetništvo? Kolega Jovanović je nešto govorio o povjerenju u sustav i riječ povjerenje ovdje je ključna riječ. Mogu normativna rješenja biti bolja ili lošija, mogu ona izgledati ovako ili onako, ali nakana da se s korupcijom obračuna u nekoj zemlji ne proizlazi samo iz boljeg ili lošijeg oblika nekog zakona. Ona se očitava u odnosu prema problemu korupcije u cjelini. Ne samo korupcije, nego i kriminala kada je riječ o Državnom odvjetništvu koje je zaduženo za progon svih kaznenih djela, ne samo ovih koruptivnih. A kako radi Državno odvjetništvo i da li je ono zaslužilo povjerenje javnosti svojim … /Govornik Evo uzmimo samo slučaj Glavaš. Radi se o najtežem kaznenom djelu ratnog zločina. Kad dolazi do istrage i progona? Kad padne u političku nemilost vladajuće stranke. A pazite, napisa o tome, sumnji opravdanih, neopravdanih bilo je sve ove godine od završetka rata. Državno odvjetništvo ne poduzima ništa. Ono reagira tek onda kad politika da zeleno svjetlo ili kad je to vladajućim u politici u interesu da se takvo jedno djelo istraži. Može li sada javnost imati povjerenje u to Državno odvjetništvo, u njegovo neovisno postupanje, u njegovu neovisnost od te politike? Pa ne može, jer bi ta javnost morala biti izuzetno naivna kad bi takvom Državnom odvjetništvu vjerovala. Ministarstvo pravosuđa kreće sa reklamnom kampanjom, onim malim mravima, ali se cijeli mravinjaci ne diraju. Mravinjaci ostaju i s njima se ne događa ništa. dakle odnos prema korupciji u našoj zemlji? Deklaratorno izvrstan. Svi su protiv korupcije. Nema nikoga ni u Vladi ni u Saboru ni u javnosti uopće tko nije protiv korupcije. Ali što se događa u praksi? Željka Jovanovića, predsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje borbe protiv korupcije izvrijeđa se ovdje u Saboru, parlamentarna većina ga izvrijeđa. Zašto? Jer radi svoj posao predsjednika Vijeća, jer govori o korupciji. To javnost gleda, ne samo kakav je zakonski tekst, nego kakav je odnos vas, parlamentarne većine, vlasti u ovoj zemlji prema onome tko o korupciji govori, jer mu je to između ostaloga i dužnost kao predsjednika Vijeća. Svi su protiv korupcije, ali se onda donese Zakon o golf igralištu i to s onim istim Glavašem koji je omogućio da se taj zakon donese. On je bio taj jedan glas koji je omogućio da se donese taj zakon. Zakon koji je po svemu koruptivan i koji kome koristi? Onima za koje je dokazano da su sponzori HDZ-a. Da li tu reagira Državno odvjetništvo? Ma ne pada mu na pamet. USKOK? Ne pada mu na pamet. Pa jel mi možemo, jel javnost može vjerovati takvim tijelima? Ja mislim da ne može. Svi su protiv korupcije, ali kad ravnatelj policije inzistira da jedno koruptivnu aferu dovede do kraja, koruptivnu aferu koja dotiče vrlo ugledne dužnosnike, onda se ravnatelja smjeni. I onda se jedna blistava policijska karijera pretvori u jednu blijedu i vjerojatno ne uspješnu političku, imenuje ga se državnim tajnikom u Ministarstvu unutarnjih poslova. E pa, kao ravnatelj policije po ovim našim prekrasnim zakonima on ne mora slušati politiku nego mora radit svoj policijski posao, jer takve smo zakone napisali i dobro je da su zakoni takvi. Ali kad ga se pretvori u državnog tajnika, e onda više neposlušan ne smije biti. Onda u hijerarhiji iznad sebe ima ministra i premijera i njih mora slušati. I tako smo napravili eutanaziju nad izvrsnim policajcem, a oživjeli smo ga kao lošeg političara. I tako se Vlada bori protiv korupcije. Nije dovoljno napisati zakon. Nije dovoljno ni provoditi samo taj zakon. Potrebno je pokazati političku volju, odlučnost da se protiv takve korupcije bori. A može li ova javnost vjerovati takvoj Vladi kad smjenjuje policajca zbog toga što inzistira na rješenju jedne koruptivne afere i pretvara ga u poslušnog političara. Ja mislim da ne može. Svi su protiv korupcije, ali "Brodosplit" se ne istražuje. Koliko puta je Marin Jurjević u ovom Saboru o tome govorio? Nebrojeno puta. 5 milijuna dolara je nestalo, a odgovorni gdje su nestali, nema. A tko je uključen u tu aferu? Vrh vlasti. Ministri. Potpredsjednici Vlade. Pa može li javnost vjerovat tom Državnom odvjetništvu i tom USKOK-u kad ta afera nije dobila svoj epilog? Pa da netko dođe i da kaže, da, ti ljudi su krivi, onda da kaže nisu krivi, ispitali smo. Niti se ne istražuje. Može li se prema tome vjerovati da će borba protiv korupcije u ovoj zemlji biti efikasna ako samo zakoni budu dobri a praksa loša? Ne može. Od tuda i to nepovjerenje javnosti i u pravosuđe i u politiku. I to nepovjerenje je opravdano. Ono ima svoje opravdanje razloge. Jer se pokazuje da se jedno govori, a drugo radi i da stvarni interes ove Vlade nije suzbijanje korupcije. Da jest, ne bi ni ove zakone slala po hitnom postupku, poslala bi ih na vrijeme da ih stignemo raspraviti ovdje i da ih stignemo donijeti u što je moguće boljem obliku. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Marin Brkarić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo, ja ću nešto kratko reći o samom Prijedlogu zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Prije svega, osobno, ali i u ime kluba IDS-a podržati ćemo ovaj zakon. Podržati ćemo s razloga što se ne radi o novom zakonu, nego se radi o prijedlogu zakona koji u sebi sadržava izmjene i dopune od 2001. pa do 2009. godine i usklađuje se za Zakonom o kaznenom postupku i dijelom i sa ovršnim zakonom bez onog za zamrzavanje imovine. Tako da konstatacija je da nema većih novina, ali svakako podrška zakonu jer svima zajedno je interes efikasna borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. Ono što bih ja naglasio, prvi zakon je donesen 2001. i postojala je politička volja da se ide, da tako kažem u obračun sa korupcijom i organiziranim kriminalom. Danas 2009., evo prema ispitivanju javnom mnijenja činjenica je da nismo zadovoljni sa učincima u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, percepcija javnosti građana je da ta korupcija, već je o tome bilo govora je prisutna i u pravosuđu i u politici i u državnoj i u lokalnoj upravi, znači na svim nivoima i da moramo biti efikasniji u borbi protiv korupcije i borbi protiv organiziranog kriminala. Evo, ono što bih ja posebno želio ovdje naglasiti je da bi trebali imati političke volje i postići i konsenzus kod izmjena samog Ustava jer će to se desiti u ovoj godini, a to je u dijelu da se raščistimo sa kriminalom u pretvorbi i privatizaciji, odnosno da ta kaznena djela ne zastarijevaju, znači ono što je od '90. godine do 2001. godine učinjeno, a imamo izvješća Državne revizije da su učinjena kaznena djela, da je bila pljačka državne imovine, znači da se radi i o ratnom profiterstvu, znači u tom segmentu mislim da bi bilo nužno kod promjena Ustava isto tako predvidjeti da kaznena djela koja su počinjena u pretvorbi privatizaciji ne zastarijevaju. Mislim da je to nužno jer bi to bila jasna poruka ovog Sabora svim građanima Republike Hrvatske da su neke druge vrijednosti, da nisu vrijednosti one koje u počinjene ili koje se zasnivaju na otimanju nečeg što je bilo državno, nego se vrijednosti stječu radom, jednim moralnim pristupom u svim segmentima. Ne mogu nam biti uzor danas tajkuni, ne mogu nam biti uzor danas luksuzne jahte i sve ostale, nego upravo suprotno, znači moramo i mladima poslati jednu jasnu poruku da sve ono što je počinjeno kaznenim djelima u pretvorbi privatizaciji, a i u segmentu ratnog profiterstva kad je bila agresija na Republiku Hrvatsku se ako treba sankcionirati. Evo, ja se u kontekstu i ovog prijedloga zakona zalažem da se kod promjena Ustava regulira i ovaj segment da takva kaznena djela ne padnu u zastaru kao što su pala, a o njima jasno postoji izvješće Državne revizije koje je bilo i u ovom Saboru. Hvala. sati i 2 minute isteklo je vrijeme za prijavu u raspravi u trajanju od 10 minuta. Gospodin zastupnika Krunoslav Markovinović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Dakle, danas smo ovdje puno pričali, a malo govorili o samom uredu. Čini mi se da smo sa zakonom zadovoljni što je dobro. Evo, čujem da ćemo ga i prihvatiti. Vidimo da uskočki predmeti, čuli smo imati će prioritet. Dakle, vjerujem da će ljudi biti zadovoljni, krenuti će se malo brže, dali smo veća ovlaštenja i ono što me čudi u svemu tom, sad najedanput veliko nezadovoljstvo prema državnom odvjetniku i ravnatelju USKOK-a, a koliko se sjećam, birali smo ih ili glasovali smo za njih ja mislim svi. Dakle, sa puno povjerenja. I sad ispada, nema povjerenja ako ne procesuirate ono što se meni sviđa. Ili neke izmišljene afere jer Bože dragi, ako ja nešto pričam i ponovim 10 puta, onda bi valjda USKOK to morao potvrditi da je to tako. Evo, ukratko samo da malo ponovim jednu aferu. Ministarstvo raspiše natječaj za vozila. Nema dovoljno novaca, natječaj se poništava. Proglasi se ne znam, interes, javni interes itd. i na zatvorenoj sjednici Vlade vozila se kupe. Jasno, svi razmišljamo o kamionima, međutim to se dogodilo godinu dana prije tog. Dakle, Ministarstvo, 2003., unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za nabavu vatrogasnih cisterni, nije bilo dovoljno novaca, natječaj je poništen. Međutim, na zatvorenoj sjednici Vlade natječaj nije bitan, nabavimo 230 ili 240 vatrogasnih cisterni. Dakle, nije 39 kamiona vojnih, nego 230-240 i to ne bi vjerovali, Mercedesovih. Dakle, tu korupcije vjerojatno nema jer najbolje, nema ni uštede za državu, ne od 39 vozila, nego 230 vozila pa se pitamo zašto baš Mercedes. Vjerojatno si je ih MAN ponudio ili ne znam netko drugi, vozila ali su odbačena. Tako da se iz prvog natječaja nije poštivalo ni ono što je trebalo. Ali Bože dragi. Kolega Stazić tvrdi da u takvim natječajima ima korupcije. Pa me sada zanima. Tko je dobio novac ako ima korupcije? Da li je to bivši ministar unutarnjih poslova kolega Lučin, da i potpredsjednik tadašnje Vlade kolega Linić ili netko drugi? Jer kolega Stazić napada da su potpredsjednici Vlade krivi za sve. Ili vjerojatno nije dobio kolega Stazić pa se zbog toga ljuti. Dakle, isti predmeti, isto događanje ali jedno je korupcija, drugo nije korupcija. I dan danas ponavljamo cijelu priču. Kamioni su korupcija ali vatrogasna vozila se ne spominju. Jer Bože dragi Mercedesova jesu, skupa jesu ali bolje neka budu skuplja, manje će se kvariti i slično za razliku od vojnih vozila koja najbolje da su najjeftinija, pa ako zatrebaju u nekakvom ratu nije važno što manje rade to bolje, očito po ovom ovdje. Dalje, govorimo o postotku povjerenja u vlast itd. nizak postotak što se tiče korupcije. Pa normalno, pogledajmo svakodnevno pisanje medija. Ne vjerujem baš da je jako puno novinara stradalo osim ako nisu došli do carstva svog gazde i onda u tom slučaju su dobili i otkaz. Ali mediji puno pišu, puno nagađaju, puno izmišljaju isto tako afera, a istovremeno korupcije u medijima kao nigdje. Da li je korupcija ili politička prostitucija? Ne znam. Ali je činjenica da mnogi mediji odrađuju posao za velike firme, pogotovo trgovačke firme, jer pogledajte tko je odradio posao za radnu nedjelju. Mediji normalno. Zbog čega? Jer je u interesu poslodavaca. Na koji način su oni platili? Velikim oglasima, ne znam pogledajte u subotu imate po 10, 15 stranica imate različitih oglašivača koji normalno drže medije, jer mediji ne drže od prodaje. Već padaju hrpe, pogledajte navečer na kioscima vidjet ćete ostaju hrpetine neprodanih novina. Ljudi ne kupuju novine, čuju vijesti i to im je dovoljno. Dakle i onda se nemojmo čuditi. Sve što dragi moji kolege iz SDP-a pričaju o ovom ili onom, tiče se i njih. Napadaju vlast, ali pogledajte vi naše birače. Pogledajte kada govore o zastupnicima svi su jednaki. Prema tome, nema poštenog zastupnika jer je s jedne strane sabornice, a nepošteni s druge strane. Njima smo svi jednaki. Koliko god dalje budemo gazili po sebi biti će situacija budite uvjereni i gora. Ono što očekujemo to je velika pomoć zviždača. A kako prolaze zviždači? Jako dobro 'jel. Imate dobiju otkaz ne znam bez problema, jer najpoznatija zviždačica Vesna Balenović kada je otkrila kriminal u INA-i, kada je otkrila korupciju u INA-i i ogromne štete, dobila je otkaz, ali i satisfakciju jer je na kraju priče dobila sud i slično. Dakle, dokazalo se da je bila u pravu. Ali evo kolegu Stazića svako jutro je zvala Ankica Lepej i lijepo mu je rekla, dragi kolega Stazić što vi znate sve o korupciji to je divno. A Vesnu Balenović očito do Vesne Balenović nije došao njegov broj jer bi ga vjerojatno i ona nazvala. Dakle zviždač nije onaj tko izmišlja afere. A to bi vi poštovane kolegice i kolege htjeli biti, nego onaj tko dokazuj aferu. Aferu treba dokazati na taj način da i nepovredimo onog protiv koga sumnjamo u nešto. Dozvolite vaše sumnje, napišite državnom odvjetništvu pa će valjda biti procesuirane. Inače u puno se stvari slažemo. Državno odvjetništvo bi bilo uvjerljivije da je uhvatilo koju krupnu ribu u mrežu. Sigurno. Imali smo jednu krupnu ribu, ribetinu u mreži ovdje prije 3, 4 godine kada smo bivšem ministru Čačiću dokazali i korupciju i dokazali smo i kriminal i sve. Predali državnom odvjetništvu. Nije se dogodilo ništa. Zašto? Jer zaštita s Pantovčaka je očito prejaka, tako da se ne događa ništa. I tu se slažem. Da ima političkog utjecaja. A ne s one strane koju vi mislite, nego malo više sa viših dijelova Zagreba. Prema tome, jer to je percepcija naroda. Kada narod, pogledajmo malo tko je u zaštiti određenog ajde gospodina, tom se ne događa ništa. To sam ja rekao i kolegi Dragovanu da se ne mora brinuti za svoju majku kada se uplašio tamo. Prema tome, ne mora se bojati. Dakle, postoji utjecaj definitivno, ali ne od tamo od kuda vi mislite, nego jedno brdo više. Hvala. Hvala. Dva ispravka, jedna replika. Prvi ispravak gospodin zastupnik Igor Dragovan. **Dragovan, Igor (SDP)** Poštovani potpredsjedniče. Gospodine Markovinoviću, ja vas lijepo molim da moju majku ne spominjete. Može? lijepo molim da moju majku ne spominjete. Može? Ja vas molim da moju majku ne spominjete. To je prva stvar. To je pitanje kućnog odgoja. Drugo. Ispravljam netočan navod o tome, mi smo podsjetit ću vas glasali protiv izvješća državnog odvjetnika, klub SDP-a glasovao protiv. Prema tome, nije istina i nije točno da smo mi skupa podržavali nešto. I drugo. Ako ste vi gospodine Markovinoviću nepošteni, to ne znači da su svi takvi. Prema tome, i to je isto vaš netočan navod. razumije./ ... ostavite, držimo se toga, ostavimo se po strani. A i uvredljive isto opaske osobne naravi. Gospodin zastupnik Šime (SDP)** Hvala lijepo. Ispravljam dva netočna navoda. Prvi je da su mediji ukinuli, odnosno uveli, odnosno radnu nedjelju, što nije točno. Koliko ja znam, a vjerojatno to zna i velika većina hrvatskih građana, a to je uradio Ustavni sud. Drugi netočni navod je da smo mi u ovom Domu dokazali nekakvu krivnju gospodinu Čačiću. Valjda se zna tko u ovoj zemlji dokazuje krivnju. To bi trebao biti valjda sud. Zašto ispravljam ova dva navoda? Iz jednostavnog razloga jer je nedopustivo da se u ovom Visokom domu tako olako zapravo izričemo tvrdnje u onom pravcu da ni hrvatsko pravosuđe nesamostalno i da je pod utjecajem bilo politike bilo medija. Stoga mislim da bi trebalo ubuduće izbjegavati takve ocjene oko pravosuđa, bez obzira na primjedbe koje imam. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Željko Jovanović. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, ja moram naglasiti da kada govorimo o odgovornosti za povjerenje građana u sustav i o spremnosti građana da se uhvate u koštac u borbi s korupcijom, odgovornost uvijek leži na vladajućoj stranci. Dakle, korupcije nema bez vlasti. Znamo tko je na vlasti u ovoj državi, drugi mandat, 6 godina. I stanje povjerenja građana u sustav i povjerenja u institucije od Sabora pa do lokalnog nivoa najveću odgovornost ima upravo HDZ. I svaka koruptivna afera koja dovede do nekog bliskog HDZ-u završava fijaskom, jer nema političke volje da se uhvati u koštac s korupcijom kada je HDZ uključen, odnosno osobe bliske HDZ-u. I to je moj kolega razlog zašto je povjerenje u Ministarstvo pravosuđa takvo da nitko u ovoj državi kada su građani u pitanju i borba s korupcijom ne želi prijaviti koruptivno djelo jer se boji za svoj život a novinar koji piše na neki način također mora biti zaštićen kao zviždač jer kad ukaže na korupciju i organizirani kriminal koje je opet u vezi s HDZ-om dobiva otkaz. I to na sjednici Nacionalnog vijeća predočeni su dokazi za to, ja ih mogu podastrijeti. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Ja se u nizu stvari ne bih složio s kolegom jer mislim da u novinama ima stvarno ljudi koji puno pišu, i pišu ali do mjere dok ne dirnu carstvo, opet spominjem, svog gazde. A interesantno gazde ovih medija često spominju u kontekstu nekih ljudi koji su onako prilično ozloglašeni ili su pripadali nekoj mafiji ili to sigurno nije istina. Što se tiče političara malo se sjetimo, sjetimo se da je bivša odnosno Vlada SDP-a svojevremeno lijepo na Vrhovnikovoj jahti donosila odluke fino se sunčajući i na dobrobit hrvatskoga naroda. Hvala. Završni osvrt državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Marina Dujmović-Vuković. Izvolite. Hvala vam I svaka lipa koja je uložena u preventivne, edukacijske i represivne akcije ima svoje pozitivne rezultate. Upravo i broj od oko 95% osuđujućih presuda u odnosu na optuženja na to ukazuje. Uskočka vertikala je uspostavljena što znači da su uz USKOK kao posebno državno odvjetništvo formirani i sudski odjeli. Svi suci koji su raspoređeni u uskočke odjele prošli su sigurnosne provjere. Ove provjere posebno su propisane sudskim poslovnikom i ove provjere nalaže predsjednik Vrhovnog suda. U odnosu na postupak odlučivanja o statusu krunskog svjedoka za sva uskočka djela nadležni su uskočki odjeli pa tako i za odlučivanje u ovim slučajevima. Imenovanja zamjenika i državnih odvjetnika definirana su odredbama Zakona o državnom odvjetništvu i upravo kroz te odredbe su definirana objektivna i transparentna mjerila za ulazak u pravosudnu dužnost. Hvala. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Nije točno što je iskazala državna tajnica da broj osuđujućih presuda u odnosu na optužene iznosi 94% i da taj podatak upravo svjedoči o našoj uspješnosti borbe protiv korupcije. Problem je u tome što se te osobe koje su u najvećem stupnju korumpirane, o političkoj korupciji govorim, uopće ne dolaze do optuženja. U tome je gospođo državna tajnice problem a ne u ovom sitnjavoru koji se procesuira. Zaključujem raspravu.